Akte smo primili poštom. Kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakon i prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Izvješća sa sjednica odbora smo također primili. U ime predlagatelja ovdje je državni tajnik Zdravko Marić. Tajniče, želite uvodno? Da. Državni tajnik Zdravko Marić, izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Vrlo kratko nekoliko riječi o Prijedlogu zakona o fiskalnoj odgovornosti. Mislim da je već o njemu i općenito u našoj javnosti dosta bilo govora koji su osnovni motivi i razlozi zašto se Vlada odlučila na upućivanje, na predlaganje ovakve jedne vrste zakona. Ono što svakako treba reći da smo mi, kao i mnoge zemlje članice Europske unije, prepoznali važnost ovakve jedne vrste zakona. Između ostalog vi i sami znate da je upravo ovaj zakon isto jedan od mjera i to bih rekao jedan od ključnih mjera Programa gospodarskog oporavka. Ono što je bitno, da ovim ovakvim Prijedlogom zakona o fiskalnoj odgovornosti dva su seta mjera koji se predlažu. Jedan set mjera se tiče tzv. fiskalnih pravila, bio koji se odnosi isključivo na, možemo tako reći, rezultat ukupne fiskalne politike odnosno izvršenja proračuna vezano uz kretanje ukupnih rashoda, a isto tako i posredno i deficita, a isto tako posredno i javnog duga. Prema odredbama ovog prijedloga zakona svake godine najmanje za 1 postotni bod u postotku bruto domaćeg proizvoda bi rashodna strana proračuna trebala se smanjivati. Isto tako treba reći da za ja bih rekao kratki rok odnosno kratki srednji rok, naša namjera je čim prije dovesti primarnu bilancu na razine kakve smo imali prije krize odnosno uravnoteženje. Dakle primarna bilanca je ukupni rezultat fiskalne politike bez računanja kamata, a nakon toga nešto što je naša namjera bila i ja bih rekao i prije krize i što je u skladu i sa paktom o stabilnosti i rastu, a to je da se ukupni rezultat i fiskalna politika vodi i da se o tome gleda kako i na koji način se događa i što se događa sa gospodarskim ciklusom. Dakle onaj pojam tzv. ciklički prilagođenog deficita koji je kao takav važan i koji na neki način zapravo omogućuje jedan dodatni manevarski prostor fiskalne politike u uvjetima ekspanzijama i uvjetima recesija, a isto tako na neki način zapravo donosi tu tzv. stabilizirajuću funkciju javnih financija. Što se tiče ovog drugog seta mjerila odnosno mjera, one su usmjerene prije svega na jačanje fiskalne discipline kojima će se između ostalog doprinijeti osiguranju i održavanju fiskalne discipline, transparentnosti te srednjoročne i dugoročne održivosti javnih financija. Ono što je važno za reći, dakle da se ovim zakonom uvode dodatni mehanizmi kontrola korištenja proračunskih sredstava s višim prema nižim razinama do samih krajnjih korisnika. A isto tako važno je spomenuti i uvođenje izjave o fiskalnoj odgovornosti koju potpisuju svi čelnici, a samim time i potvrđuju zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, odnosno učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola. Isto tako nešto što je predviđeno ovim prijedlogom zakona, a što ćemo mi naravno u ovom Saboru i na matičnim odborima prije toga sigurno raspravljati, obzirom da će izvješća po pitanju provedbe Zakona o fiskalnoj odgovornosti odnosno primjena fiskalnih pravila će se kontinuirano pratiti i o tome izvještavati Hrvatski sabor, naravno u skladu sa izvještajima o izvršavanju o izvršavanju državnog proračuna dakle polugodišnje i godišnje. I na kraju dozvolite samo da kažem, na pitanje odnosno na eventualni komentar ili sugestiju o tome kako ovaj zakon se donosi i na neki način po prvi puta uvodi odgovornost u smislu korištenja proračunskih sredstava aludirajući na to da te odgovornosti do sada nije bilo. Sigurno da to ne možemo prihvatiti kao argument, odnosno ono što je važno reći za ovim zakonom dakle da se određena pravila odnosno određene mjere i pravila koja se koriste u smislu fiskalne odgovornosti na ovaj zakon dodatno pojašnjavaju, dodatno naglašavaju, a u smislu fiskalnih pravila i dodatno postrožuju. Vi sami znate da već u postojećem Zakonu o proračunu stoji recimo odredba kod fiskalnih pravila da ukupna razina javnog duga ne smije biti veća od 60% bruto domaćeg proizvoda. Ova pravila kakva su definirana i postavljena u prijedlogu ovoga zakona sigurno da kud i kamo više postrožuju ta pravila. Evo, hvala lijepo. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo onda na raspravu po klubovima. U ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice uvažena kolegica zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite, kolegice. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje Zakona o fiskalnoj odgovornosti iz više razloga. Prvo smatramo da prave vrijednosti ovog zakona čine dodatno jačanje financijske discipline i odgovornosti za pravilno i transparentno trošenje proračunskih sredstava na svim razinama i kod svih korisnika državnog proračuna, pogotovo što se tiče visine i namjene sredstava čime se sprječava prekoračenje planirane visine potrošnje sredstava i promjena namjene njihovog korištenja. Drugo, zakonom su točno propisna fiskalna pravila i pravila za jačanje fiskalne odgovornosti kojih se moraju pridržavati proračunski i izvanproračunskih korisnici sredstava državnog proračuna. Treće,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 Uz izjavu čelnici su dužni priložiti i planove otklanjanja slabosti i nepravilnosti, izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenim prethodne godine i mišljenje unutarnjih revizora u sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini. Važno je istaći da kada se utvrdi da je neki čelnik prekršio odredbe ovog zakona stavit će svoj mandat na raspolaganje sukladno propisima kojima je uređen njegov izbor odnosno imenovanje. Dakle, uvodi se politička odgovornost kao još jedna komponenta osobne odgovornosti svakog čelnika za dobro uspostavljanje sustava financijskog upravljanja koji je preduvjet zakonitog i učinkovitog korištenja javnog novca. U konačnici, treba podvući da donošenje ovog Zakona doprinosi provođenju fiskalne konsolidacije i provođenje strategije vladinih programa za razdoblje 2011./2013. ali i mjera iz vladinog Programa gospodarskog oporavka. U tom leži njegov srednjoročni karakter i sveobuhvatnost provođenja širokog spektra aktivnosti, mjera i procesa u cilju učinkovitog upravljanja javnim Na osnovu svega izloženog Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje Zakona o fiskalnoj odgovornosti po hitnom postupku. Hvala lijepo. Hvala kolegice. U ime Kluba zastupnika SDP-a uvaženi kolega zastupnik Slavko Linić. Izvolite kolega. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je Zakon o fiskalnoj odgovornosti koji predlaže Vlada kao novinu i kao što smo čuli od samog izvjestitelja prije svega radi bitno izmijenjenih gospodarskih okolnosti, potrebe fiskalnog usklađenja i fiskalne konsolidacije, a naročito radi provođenja mjera i procesa usmjerenih na učinkovito upravljanje javnim financijama i sprovođenje fiskalne politike u skladu s najboljom praksom. E sad, ako je to razlog da donosimo ovaj Zakon, da ga donosimo po hitnom postupku, evo ja bih rekao kasno u večer sa vjerojatno pet, šest rasprava onda tu nešto ipak nije realno. Ovakav jedan zakon na brzinu uz pet, šest rasprava donosi Hrvatski sabor, a tako važne pretpostavke. Onda u klubu SDP-a smo si zaista postavili pitanje da li je to istina da će u 2011. godini zakon imati utjecaja na fiskalnu konsolidaciju, na procese, mjere i aktivnosti, a sve usmjereno na učinkovito upravljanje javnim financijama. Mi u klubu SDP-a jasno zaključujemo ovaj Zakon u 2011. godini neće imati ama baš nikakvih, nikakvih efekata. Neće ih imati. Ako je to istina onda se pitamo zašto ga donosimo ako je tako važan i ako prije svega on može imati dugoročno utjecaja na ovakve promjene u hrvatskom društvu zašto ga donosimo u jednom čitanju uz ovako malo rasprava, a kasno navečer. Ma nema utjecaja u idućoj godini. Pa onda dozvolite da u ime kluba pokušam argumentiram zašto neće imati utjecaja. Prije svega, najveći značaj je vjerojatno članak 5. tiskana pravila koja govore o tome da bi trebali temeljem ovog dokumenta ozbiljno smanjivati fiskalni deficit i eventualno iz godine u godinu ga umanjiti za 1%. Imamo obrnutu sliku pred nama je usvajanje proračuna u kojem imamo nagli skok fiskalnog deficita kao rješenje enormnih razlika između prihoda i rashoda. Imamo skok, znači suprotno. I dapače, kad još primijenimo članak 13. onda i vidimo da predlagač zakona nije ni mislio primijeniti fiskalna pravila u 2011. godini. Znači, najvažnija odredba ovog Zakona koja pokušava govoriti o tome kako ćemo se ponašati sa razine države ne primjenjuje se nego u 2011. ali u projekcijama proračuna za 2012., 2013. i 2014. Znači članak 15. nema primjene u idućoj godini. Dapače, ja bih rekao predlagač nam je pokazao kako se može deficitima pokrivati rupe i ja bih rekao promašaje u fiskalnoj politici, ali dobrim dijelom kako se u biti i ponašamo prema evidentno gospodarskoj krizi koju imamo u Republici Hrvatskoj. Prema tome, imamo dalje i članak 9. koji govori o kojim izvješćima ćemo raspravljati pa je evidentno da članak 9. se također ne primjenjuje u 2011. Zašto? Pa jer rasprava o tim fiskalnim pravilima uslijedit će na polugodišnjem izvješću i završnom izvješću vezano za proračun. Pa ako se prisjetimo polugodišnje izvješće za ovu godinu raspravili smo sedamnaestog ovog mjeseca. Prema tome, kad bi htjeli raspravljati o polugodišnjem izvješću, a niti je to obaveza jer se članak 5. ne primjenjuje to je kraj iduće godine. To je izborno vrijeme, čisto sumnjam da ćemo otvoreno raspravljati o polugodišnjem izvješću neovisno sa koje razine. A o završnom izvješću to će biti duboko u 2012. godini. Prema tome, članak 9. govori da nema potrebe za žurbom i da primjene onog najvažnijeg dijela gdje vi na bazi izvješća možete konkretno zaključiti kako se primjenjuje nećemo imati u idućoj godini. I onda dolazi vrhunac. Slažemo se sa prijedlogom članka 12. u kojem velimo Vlada će tek u naredna 4 mjeseca uskladiti i svojim pravilnicima definirati kako će izgledati izjava i definirati pobližu primjenu ovog Zakona. Vladi dajemo četiri mjeseca da govori kako ćemo to sutra uskladiti našu aktivnost vezano uz ovaj Zakon. Hrvatski sabor je prije par sati dopunio dnevni red sa ovom točkom, raspravljamo po hitnom postupku, a gdje je ta hitnost. Netko je morao objasniti klubu SDP-a gdje je ta hitnost. Primjene u 2011. nema, a Vladi dajemo četiri mjeseca da nam dokumente o ovom Zakonu pripremi, a mi moramo par sati nakon usvajanja o ovako važnom zakonu raspraviti bez mogućnosti da ga probamo popraviti, da probamo dopuniti ga nečim, da zaista pokažemo da smo ozbiljni u donošenju ovog zakona, pa je onda to i zaključak u klubu SDP-a da je ovo više radi nekakve PR-ovske promocije, a ne ozbiljnog rada na financijskoj konsolidaciji.

i dužna je predložiti. E pa kad to pročitate vrlo jasno, velim to se neće ni iduću godinu dogoditi, neće to Vlada raditi, zašto? Pa vidite paralelno s ovim dokumentom mi imamo i Zakon o izvršenju proračuna. Da li će on vrijediti za iduću godinu? Hoće. Znači za iduću godinu mi imamo Zakon o izvršenju proračuna. Koje su karakteristike tog zakona? Pa sjetite se članak 7. Što govori članak 7.? Vlada ima pravo samostalno preraspodjeljivati svaku poziciju. Svaku poziciju. Što to znači? Da li je Vlada dužna predložiti rebalans proračuna? Nije. Može prerasporediti svaku poziciju. Ako preraspoređuje svaku poziciju, pa gdje je tu odgovornost čelnika da li bilo kojeg upravnog tijela ili ministarstva? Pa nema, preraspoređivati će u 2011. nema primjene ovog zakona, a mi se tako žurimo. Hoćemo govoriti o članku 11., koji govori o proračunskoj zalihi, pa se ona utvrđuje u visini od 230 milijuna kuna, bez ikakve raspodjele. Kako će se Kako će se to raspoređivati? To su enormni novci, 230 milijuna mi imamo samo u stavku u Zakonu o izvršavanju proračuna. Čak premijerka može do 500 tisuća samostalno raspolagati. Pa da li je taj zakon usklađen sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, 500 tisuća, pa je li to ogromna ovlast. Da mi imamo tako definirano u Zakonu o izvršenju proračuna. Da li je netko shvatio da Zakon o izvršavanju proračuna za iduću godinu nije mogao biti u onom tekstu ako sasvim drukčije ponašanje želimo pokazati. Ili obrnuto mislimo da premijerka može zaista samostalno bez da ikom polaže račune raspolagati sa 500 tisuća, ministar čini mi se financija sa 100 tisuća, 230 milijuna nitko od nas ne zna kako će se rasporediti. Nitko. Nema toga u dokumentima, ni u proračunu ni u Zakonu o izvršenju, a u isto vrijeme govorimo o jednom dokumentu kako se trebamo ponašati. A čujte isto je članak 28., 29., Vlada se može zadužiti, Vlada može u biti ja bih rekao ne izvršavati stavke kako je rečeno ako imamo tečajne razlike itd., a dozvolit će govorimo o planiranju, o tome kako to treba izgledati, a onda moramo i predvidjeti i tečajne razlike i zaduženja. Prema tome dva dokumenta za iduću godinu koja su potpuno u suprotnosti, ogromne ovlasti upravo samo centralnoj vlasti, Vladi koja jasno daje do znanja da se ona u idućoj godini pridržavati ovog zakona ni ne misli, i da nije ni obvezna, i dapače ja velim preraspodjelama može zaštititi svakog čelnika državne vlasti koji u biti odstupi od određene potrošnje. Ovdje je vrlo bitno kad govorimo u logici trošenja sredstava nenamjensko trošenje sredstava, pa se ja pitam da li smo zajednički čitali nalaze državne revizije. 90% gradova i općina nenamjenski troši sredstva. Da li smo se pitali zašto je to? Zato što su oni neodgovorni, neozbiljni, ili je neki drugi razlog? Pa da ste ozbiljno ušli u analizu nalaza državne revizije, onda biste vidjeli da još uvijek imamo recidiv socijalizma, temeljni prihod gradova i općina komunalnu naknadu koja inače u Europi, u svijetu ne postoji, i u biti nakon 20 godina demokratske Hrvatske, napuštanja socijalizma mi nismo bili u stanju definirati što je osnovni prihod proračuna proračuna na razinama lokalne i regionalne samouprave, i evidentno da to komunalna naknada ne može biti, i da je to razlog što narasle potrebe za obrazovanjem, za ulaganje u obrazovanje, za zdravstvo, za predškolski odgoj, za socijalu, nemaju dovoljno izvora u porezu na dohodak i tada se dolazi do nenamjenskog korištenja. Da li smo shvatili da nam je obveza uskladiti Hrvatsku sa europskom praksom, uskladiti ju sa zakonima, pa tek onda nametati određene obveze, a ne politikantski samo osuđivati one koji nikako da usklade ekonomsko poslovanje ili recimo tržno poslovanje sa recidivima socijalizma koji nakon 20 godina nismo promijenili. Vidite onda se postavlja još jedno pitanje, za nas u SDP-u najveći problem je neplaćanje, enormni iznosi neplaćenih računa, zaista enormni, vidimo sve veći iznosi neplaćenih obveza prema porezima i doprinosima, i tada onaj tko postavi si pitanje kak ćemo primjenjivati ovaj zakon, zaključujemo da mnogi će ugovoriti obveze, neće priznati radove, neće ih plaćati, jačat ćemo nelikvidnost. Odgovornosti za to nismo definirali. Nismo definirali u Zakonu o fiskalnoj odgovornosti. Klub SDP-a je predlagao Zakon o rokovima plaćanja. Zašto se nismo potrudili da dio tih odredbi ubacimo u Zakon o fiskalnoj odgovornosti? Jer nije bitno samo planiranje, nego i odgovorno izvršavanje. Prema tome bili smo svjedoci Hrvatske ceste nisu dobili ili hrvatske, sve tvrtke u cestogradnji nisu dobili novce jer INA nije plaćala, nisu plaćali račune, ali su ugovorili radove. Godinu dana nelikvidnosti bio problem koji je stvarala sama hrvatska država. U ovom trenutku sve je više optužbi poslodavaca ide na to da kreiranje hrvatske nelikvidnosti kreće od države, a mi opet to ne ugrađujemo u jedan ovakav dokument, jer je na brzinu i evidentno da smo mogli ozbiljno raspravljajući o ovom dokumentu pokušati i ugraditi elemente ne samo o planiranju, nego i o tome kako se ugovori potpisuju i kako se izvršavaju rokovi plaćanja i kako se oteže sa plaćanjem. Jer budimo iskreni sve veći problem će biti na lokalnim jedinicama. Zašto? Pa čujte veće obveze, a u isto vrijeme sve manji prihodi, i doći će do neplaćanja, očito je da je to problem o kojem smo trebali razgovarati. I naravno ne možemo se složiti sa ocjenama stanja, uvjeti uvođenja ovoga su hrvatsko gospodarstvo, kriza, a i ocjena da je globalna ekonomska kriza uvjet tih poremećaja u hrvatskom gospodarstvu. S tako pogrešno postavljenom tezom o našim problemima evidentno je da i rješenja u ovom zakonu ne odgovaraju jer nećemo da istinito progovorimo o našim osobnim problemima – malom broju zaposlenih, ogromnom broju umirovljenika, ogromnom broju nezaposlenih, sve manjoj radnoj aktivnosti, poreskom invazijom na ja ja bih rekao gospodarstvo itd., itd. I da smo to postavili vjerojatno i sam zakon bi bio drukčiji. Prema tome, u ime kluba SDP-a zaista dati doprinos ovako na brzinu predloženom zakonu koji neće riješiti ništa, a koji u biti centralnu vlast uopće u idućoj godini ne obvezuje nećemo dati suglasnost. Hvala. Imamo jednu prijavu ispravka navoda, uvažena kolegica Nevenka Majdenić. Izvolite kolegice. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo ja ću ispraviti netočan navod zastupnika Linića koji je rekao da neće ovaj zakon imati utjecaja na proračun za 2011. godinu i da ga ne treba donijeti po hitnoj proceduri što zaista nije točno. A zašto? Zbog toga što ako krenemo što je bio cilj ovog zakona, a to znači dodatno jačanje financijske discipline i odgovornosti za pravilno i transparentno trošenje sredstava, i ako gledamo tko ga znači mora koristiti. Dakle, državni proračun, ministarstva, proračunski korisnici, ali i jedinice lokalne uprave i samouprave. I mi smo sad upravo u trenutku kad jedinice lokalne uprave i samouprave donose svoje planove jel' tako, donose svoje proračune. I važno je da oni već sad znaju što će ih čekati, da će morati dati tu izjavu. Prema tome, kad budu pripremali svoj proračun općine, grada oni će morati voditi računa o tome da će imati političku i moralnu odgovornost, da će morati u slučaju da ne ispune to što predlažu, morat će dati mandat na raspolaganje. I to je razlog zašto treba po hitnoj proceduri. Prema tome, što se tiče ministarstva uglavnom znamo svi otkad je gospođa Jadranka Kosor kao predsjednica Vlade koliko je puno učinjeno na racionalnom korištenju sredstava, dakle nema nenamjenskog. Ovo se više odnosi, po meni, na problem kod jedinica lokalne uprave i samouprave. Tu će biti problem, oni moraju već znati što ih čeka. I prema tome, i sada treba donijeti taj zakon da ga oni predlože, dakle proračun svoj predlože vijećima koji će moći kasnije pravdati ili da neće morati onda podnositi ostavke i što ja znam, dati mandat na raspolaganje. U tome, evo u tome ja Hvala. Klub zastupnika HNS-HSU-a, kolega zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite kolega. **Koračević, Stvarno teško je u ovom prijedlogu zakona, pa makar i jednu dobru poziciju, makar jednu točku na kojoj bi se moglo vezati logika nečega što se dešavalo svih ovih godina i nečega što se predlaže. Po hitnom postupku donosimo zakon koji obvezuje neku buduću Vladu, nije bitno koju, ali obveza teče od 2012., po hitnom postupku donosi ili predlaže bolje rečeno nešto što je na kraju mandata, a kakav je taj mandat, ne samo 4 godine nego od 8 godina, mislim da je šteta trošiti riječi i da građani naše države nažalost na vrlo bolan način to osjećaju u svojoj svakodnevnici. Zakon, pa kaže se: "Zakon utvrđuje i fiskalna pravila u okviru kojih će Vlada provoditi svoju fiskalnu politiku, a cilj je smanjenje deficita kako bi se omogućilo da se potrošnja u potpunosti financira iz prihoda". Ovo je stvarno licemjerno, ovo je stvarno jedna marketinška podvala, ovaj prijedlog zakona je inače jedna marketinška podvala, ali vrlo neodgovorno, izuzetno neodgovorno prema građanima RH. Što smo imali dosad? Naime, sutra se donosi proračun i sutra će vladajuća parlamentarna većina donijeti taj proračun. Kakav je taj proračun poznato je svima, ali isto tako je poznato da je u mandatu ove Vlade od, znači 2008., 2009., 2010. i 2011. da je u četverogodišnjem mandatu ta Vlada krenula sa 108 milijardi, govorim o startnoj poziciji 2007., sa 108 milijardi prihoda ako, ako. Da je kumulativ proračunskog minusa u tih 4 godine 40 milijardi. Pa kaj smo delali dosad? Sve je kriva svjetska kriza? I Račanova Vlada normalno, Račanova Vlada je kriva za sve. A da li smo mi u ovih 4 godine imali adekvatna fiskalna pravila u okviru kojih se provodila fiskalna politika u cilju smanjenja deficita kako bi se omogućilo da se potrošnja u potpunosti financira iz prihoda. I sad na kraju mandata u kojem se i prihodi smanjuju, ne samo da se deficit povećava nego se i prihodi smanjuju, mi donosimo ovakav jedan prijedlog zakona koji će obvezivati nekoga u budućnosti. Mislim da ovakvu marketinšku podvalu već dugo nismo imali u Hrvatskom saboru i da ovakvu marketinšku podvalu u smislu poruke već dugo nismo čuli, al je ovo stvarno jedna od snažnih i značajnih. Ovim prijedlogom zakona kontrolirat će se proračunskih korisnici, javna poduzeća, izvanproračunski korisnici, što je dobro, što je jako dobro. O nekim izvanproračunskim korisnicima koji primaju znatna sredstva koja su čak i u svojoj apsolutnoj visini duplo veća nego recimo godišnji proračun Ministarstva turizma o tome nikad nismo progovorili ni riječi. A pitanje da li je uopće napravljen ikakav nadzor prema tim izvanproračunskim korisnicima koji godišnje dobivaju svoju apanažu. Da li je ona trošena transparentno, da li je trošena korisno, inače sustav ocjenjivanja, sustav vrednovanja vrednovanja uloženog svake kune poreznih obveznika koja je uložena u nešto, to ne postoji kod nas, to je kod nas nepoznanica, između ostalog i zato nam je postotak iskorištenosti pretpristupnih fondova i priprema za strukturne fondove izuzetno loša jer jednostavno nismo naučeni na jedan sustav koji kontrolira, vrednuje i ocjenjuje u svim fazama uložen novac proračunskih korisnika. Da je ovaj Prijedlog zakona jedna licemjerna marketinška podvala govori članak 6. u stavku 2. koji govori da prijedlozi zakona o uredbi i drugih propisa i akata koje nosi Vlada, odnosno koje Vlada predlaže na Hrvatskom saboru ne mogu biti doneseni odnosno utvrđeni bez mišljenja Ministarstva financija na iskaz o procjeni financijskog učinka. učinka. Uz prijedloge uredbi i drugih propisa akata planiranja koje donosi Vlada, te uz prijedloge zakona i akata planiranja kojeg vlada predlaže na donošenje Hrvatskom saboru, sva viša tijela državne uprave i stručne službe Vlade dužni su priložiti iskaz o okvirnoj procjeni učinka i propisa i iskaz o procjeni fiskalnog učinka. Čitam iz Poslovnika Vlade kolegice i kolege. Jesmo li to imali do sada? Sada imam dva pitanja. Kada smo dobili uz bilo koji prijedlog zakona i iskaz o procjeni financijskog učinka što je obveza Vlade prema Poslovniku. I sada tu istu priču uvršćujemo u stavak 2. članka 6. ovog prijedloga zakona. Stav 3. tijekom izvršavanja Državnog proračuna Ministarstvo financija može obavljati financijsku kontrolu zakonitog namjenskog korištenja proračunskih sredstava kod proračunskog korisnika, Državnog proračuna i proračunskih korisnika. A kaj znači ova riječ unutra može? Mora ili može? Ako može po kojim kriterijima? DA li su oni koji su uobičajeni, a to je stranačka poslušnost ili podobnost, da li su to kriteriji?

I na kraju da ne duljimo puno u ove kasne sate o nečemu što stvarno vrijeđa zdravu pamet, zakonski prijedlog koji se donosi po hitnom postupku, jutros je bio na odboru matičnom, sada je u raspravi, zakonski prijedlog koji daje prostora Vladi da u 4 mjeseca napravi provedbene propise i Zakon koji će obvezivati neku buduću vladu. Ponavljam nije bitno koju i predlaže ga Vlada na kraju svog mandata a završila mandat na način da je svojim uspješnim vođenjem politike stvorila u 4 godine proračunski minus od 40 milijardi i za sve je kriva svjetska ekonomska kriza. Sve. Teško za vjerovati. I zadnje, u ovoj Vladi su isti ljudi koji su provodili politiku svih ovih godina, isti. Pa gdje su bili do sada? Naknadna pamet ili sadašnja premijerka predsjednica Vlade, jednostavno u onom sastavu dok je bila potpredsjednica, nije imala mogućnosti. Pa ako je bila nužna takva promjena da dođemo sa odgođenim vremenom do odgođene pameti i spremnosti da učinimo nešto korisno za ovu državu onda je to bilo korisno. Ali sadržajno svjesni smo svi da je ovo jedna marketinška podvala, jedno licemjerje i da je ovo nešto što u suštini stvari ne povezuje sve ono što smo imali do sada počevši od državne revizije, institucije sustava kao što se to često zna reći ili govoriti. A da ne govorimo o Zakonu o izvršenju proračuna koji sve te elemente regulira, koji svim tim elementima govori i daje priliku i mogućnost. Ja vas želim podsjetiti Klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika, još prije tri godine tražili tražili smo da se u Saboru progovori o poslovanju javnih poduzeća. Kolegice i kolege iz parlamentarne većine niste nas podržali. To je sada vaš prijedlog i dobro je da je vaš prijedlog ali vjerujte da smo prije tri godine govorili o tome snažnije, da bi jedan značajan dio, da bi jedan značajan dio, vrlo vjerojatno, ne mora značiti, ali vrlo vjerojatno jedan značajni dio rukovodstva javnih poduzeća mirnije spavao danas, a možda neki ne bi bili stanari Remetinca kao što jesu iz dana u dan, a sve su to proračunski ili izvanproračunski korisnici. Ako će ovaj Zakon spriječiti takve stvari, u što sumnjam, teško je za vjerovati ali sasvim sigurno ovakav Prijedlog zakona je izuzetno teško podržati i neodgovorno podržati u kontekstu toga Klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika neće podržati ovaj Prijedlog zakona. Hvala. Dvije kolegice su prijavile ispravak navoda, najprije uvažena kolegica Neda Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo gospodin KOračević je nekoliko puta netočno ponovio da je ovo marketinška licemjerna podvala, da je donošenje ovoga zakona neodgovorno prema građanima Hrvatske. Upravo suprotno gospodine Koračević. Suprotno jer je temeljni cilj donošenja ovog zakona regulirati financijsku odgovornost, pa će između ostaloga se spriječiti netransparentno trošenje javnog novaca. Spriječit će se nenamjensko odnosno protuzakonito korištenje i trošenje javnog novca, što će svakako bit važan instrument, važan alat u rukama u rukama građana na područjima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tj. općina, gradova i županija. Hvala lijepa.

To je potpuno netočno. U ovom se zakonu radi o učinkovitom i odgovornom trošenju i upravljanju proračunskim novcem, ali ne samo novcem državnog proračuna nego ono što je još važnije proračunskim novcem na lokalnim razinama. Jer vidite imamo jako puno situacija na lokalnim razinama gdje se proračun planira vrlo nerealno, gdje se obećava građanima sve i svašta. A naravno nakon što se te obveze i obećanja ne mogu ispuniti, onda se poseže za nenamjenskim trošenjem proračunskog novca odnosno nezakonitim trošenjem. I to je ogledalo nekih čelnika lokalne samouprave. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu, jer klubova više nema prijavljenih. Prvo se javila uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite kolegice Zgrebec. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege. Nakon što smo raspravili o državnom proračunu tek nekoliko sati od kada je bio upućen u Parlament i uvršten uvršten u dnevni red na isti način sada raspravljamo i o ovom zakonu za koji Vlada kaže da je od presudne važnosti za fiskalnu disciplinu. To samo pokazuje nemoć Parlamenta i njegovu ulogu koja se svodi na statiranje i dizanje ruku za izglasavanje prijedloga koji dolaze iz Vlade. Da bismo prihvatili prijedlog da ovaj zakon ide u dva čitanja, možda bismo došli do kvalitetnog prijedloga. Možda bi se pokazala potreba da se izmjene i neki drugi propisi. Ali već prva rečenica u obrazloženju ovog zakona govori da to nije zapravo niti intencija. Kaže se da se donosi u uvjetima bitno izmijenjenih gospodarskih okolnosti i potrebne fiskalne konsolidacije, da je to jedna od ključnih mjera programa gospodarskog oporavka. A fiskalna disciplina je pravilo. Fiskalna disciplina je ono što mora biti u svakim uvjetima i dobre i loše gospodarske klime. Ja podrazumijevam pod fiskalnom disciplinom odgovorno planiranje, odgovorno izvršavanje proračuna na svim razinama, ali i izvršavanje obveza u zakonskom propisanim rokovima. Zakon koji je propisao rokove plaćanje i državnog i javnog i privatnog sektora je naš Zakon o obveznim odnosima. On kaže u kojim rokovima treba biti plaćanje. Plaćanje nije samo problem u Hrvatskoj. S njima se mnoge zemlje susreću, ali njihova državna administracija poduzima određene mjere. Mi više od godinu dana ovdje upozoravamo na pogubne posljedice nelikvidnosti i nesolventnosti u poslovnim transakcijama. Ali one su prisutne ne sam u privatnom nego i u državnom i javnom sektoru, ali one su prisutne i u državnom proračunu. Pa meni onda nedostaje i taj drugi dio fiskalne odgovornosti, a to je odgovornost za izvršavanje obveza u propisanim rokovima. I zato mi se čini kada analiziraš na brzinu nekoliko članaka koja su ponekad u suprotnosti sa Zakonom o izvršavanju proračuna konkretno za 2011. godinu to me dovodi na nekakav zaključak da je ovaj zakon koji dolazi ovako na brzinu, koji ide po hitnom postupku, o kojem se raspravlja tek nekoliko sati nakon što je uvršten u dnevni red, kada se on nije mogao dovoljno dobro izanalizirati zapravo samo pokriće za loš proračun za 2011. godinu koji je sa prihodima i rashodima kako su planirani rezultirao deficitom od oko 15 milijardi kuna. Bilo bi mi normalno da se onda i na taj proračun primjene ova fiskalna pravila pa da se kaže ako imamo već u 2010. godini planiran takav deficit da se on onda umanji za taj 1% indeksnih poena. Onda bi to bila fiskalna odgovornost za proračun 2011. godine. Ovako je to kažem meni se čini samo pokriće za loš proračun za 2011. godinu jer se ta pravila ne primjenjuju. I sada bih htjela reći nekoliko riječi zapravo zašto mislim da to zapravo i nije potrebno. Ako je nešto potrebno onda je možda potrebno intervenirati ili u Zakon o proračunu ili u Zakonu o izvršavanju proračuna koji je jednogodišnji zakon i vezan je uz kao kao obveza iz Zakona o proračunu vezan je samo za proračun tekuće godine. Dakle, imamo Zakon o proračunu, imamo Zakon o izvršavanju proračuna uz svaki proračun, imamo mogućnost rebalansa, imamo izvješća Državnog ureda za reviziju koji pokazuju određeni napredak kod izvršavanja proračuna na svim razinama, ali koja je sudbina tih izvješća je drugo pitanje. Koliko su sankcionirani oni koji neracionalno ili netransparentno ili čak i troše proračunska sredstva. I što se kaže u tim fiskalnim pravilima? Da će ukupni rashodi općeg proračuna, svih proračuna izraženi udjelom u procijenjenom u bruto domaćem proizvodu godišnje se smanjivati za najmanje 1%-tni bod. Kako ćete to primijeniti na lokalne proračune? Čime će se oni uspoređivati? Jel oni imaju utvrđeni bruto proizvod za općinu, grad, županiju? Za njih nešto drugo mora biti. A mi po definiciji kažemo opći proračun, to su svi proračuni. Vidljivo je da se na brzinu pisao i da on ima dosta nedoumica, nedorečenosti pa i u suprotnosti. Ili u članku 6. gdje se govori da će proračunskom korisniku državnog proračuna u slučaju stvaranja obveza s dospijećem iznad visine predviđene državnim proračunom. Jedno je dospijeće, a drugo je visina. Dakle, možeš prekoračiti visinu iznosa planiranog u državnom proračunu ali možeš i dospijeće koje ja kažem trebalo bi biti u rokovima koji su propisani Zakonom o obveznim odnosima. Zatim, u članku 7. govori se da je čelnik odgovoran dakle on će davati ovu izjavu. Tko su sve to čelnici? U jednom slučaju su to kad ga prevedete, to bi trebao biti pročelnik za financije jer će on davati izjavu načelniku, gradonačelniku, županu, tako piše ovdje. A onda će oni davati, hoće to biti ista izjava ili će to biti njihova posebna izjava koja će ići prema ministarstvu. Pa se kaže da će se provjeravati sadržaj izjave, a ja mislim da treba provjeravati istinitost. Što znači sadržaj, sadržaj kako je nešto propisano. I sad pogledajte, već je ovdje kolega Linić govorio, Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2011. godinu. Kaže u članku 6. da ako se u tijeku izvršavanja proračuna utvrdi da su sredstva proračuna nepravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s s kojih su ta sredstva nenamjenski utrošena. Nešto slično se govori i u članku 8. pa se onda u članku 8. stavku 2. govori što će se raditi ako u toku godine nastanu nove obveze za opći proračun ili se promijene gospodarska kretanja. Onda se kaže da će se raditi rebalans proračuna. Pa to se kaže i u Zakonu o proračunu. A pogotovo članak 7. u Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna za 2011. godinu gdje se govori da se praktički sve osim računa financiranja može preraspodijeliti, dakle Vlada može to preraspodijeliti. Pa zatim imamo i ovu visoku proračunsku zalihu o kojoj ništa ne govorimo. O njoj ništa ne govorimo niti u članku 11. Zakona o izvršavanju proračuna niti pak u Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, a praksa je pokazala da se tu i upravo sa te stavke svašta financira i to nekritički i nenamjenski. Ako je po definiciji proračunska zaliha, planirana sredstva za ono što se u toku ili u vrijeme kad se planiralo proračun odnosno kad se išlo u rebalans proračuna nije moglo predvidjeti, a pogledajmo šta mi tamo sve imamo. sve imamo. Od materijalnih troškova jedinica lokalne samouprave do financiranja vjerskih zajednica i ne znam šta to sve ne, gotovo iste stavke koje imamo planirano na pojedinim pozicijama samog proračuna. Dakle, puno toga je nejasnoga, puno toga bi trebalo dorađivati i bilo bi dobro ako već idemo sa takvim zakonom da on bude kvalitetan, da iz njega proizađu možda i potrebe promjene i samog Zakona o proračunu, da se u njega unesu i odredbe o rokovima plaćanja i sankcije ako se prekoračuju rokovi plaćanja, jer sam Zakon o obveznim odnosima to ne regulira, a to ne regulira ni Kazneni zakon. Dakle, kad bismo imali više vremena da o tome raspravljamo vjerojatno bi došli do zaključaka da bi trebalo neke stvari regulirati i u Kaznenom zakonu i u Zakonu o državnom proračunu. Hvala lijepo. Dalje se za raspravu javila uvažena kolegica Vesna Buterin. Izvolite, kolegice. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Potreba fiskalne konsolidacije jedna je od ključnih mjera Programa gospodarskog oporavka, a učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima jedan je od preduvjeta konsolidacije javnih financija. Ovaj zakon se odnosi na sve proračunske i izvanproračunske korisnike, kao i na čelnike jedinica lokalne i područne regionalne samouprave te na čelnike proračunskih i izvanproračunskih korisnika lokalnih jedinica, a vezano za učinkovito trošenje i upravljanje proračunskih novcem. Zakonske odredbe predviđaju da se ukupni rashodi općeg proračuna, a to su središnji proračun i proračuni lokalnih jedinica te financijski planovi izvanproračunskih korisnika godišnje smanjuju za najmanje 1 postotni bod u procijenjenom bruto domaćem proizvodu. To bi se smanjenje provodilo dok primarni i fiskalni saldo ne bude nula ili pozitivan. Utvrđuju se i fiskalna pravila u okviru kojih će Vlada provoditi svoju fiskalnu politiku, a cilj je smanjenje deficita kako bi se omogućilo da se potrošnja u potpunosti financira iz prihoda, a zaduživalo bi se isključivo zbog podmirenja obveza ili zbog razvoja. Posebno je važno to što se uvodi i institut izjave o fiskalnoj odgovornosti koju ministri, župani, gradonačelnici i načelnici daju godišnje i kojom potvrđuju da su u svom radu osigurali zakonito, namjenski i svrhovito korištenje sredstava te omogućili učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola. Ovaj institut će zasigurno onemogućiti manipulaciju pojedinih čelnika kada su u pitanju strogo namjenska proračunska sredstva. Primjerice, u Rijeci je na taj način protivno zakonskim odredbama potrošeno posljednjih nekoliko godina 148,5 milijuna kuna. Željela bih naglasiti da se ovdje ne radi samo o nepoštivanju Zakona o komunalnom gospodarstvu nego su se proračunska sredstva koristila i protivno Zakonu o spomeničkoj renti, Zakonu o koncesiji, ali i nenamjenskom trošenju novca od prodanih stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a što se treba koristiti isključivo u svrhu zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba. A da apsurd bude veći, sam gradonačelnik Rijeke je javno priznao da je svjesno trošio taj novac nenamjenski, a da će to raditi i ubuduće. Dakle, ovim zakonskim prijedlogom takva samovolja neće više biti moguća što je propisano člankom 11., a u kojem zapravo po mom mišljenju ima prostora još za doradu u stavku 3. Predloženim se odredbama definiraju i pravila za jačanje fiskalne odgovornosti pa se predlaže da se proračunskom korisniku, ako stvori obveze iznad visine predložene državnim proračunom, za prekoračeni iznos umanjuje financijski plan za sljedeću godinu. Osim toga, jača i sustav nadzora i kontrola nad korištenjem samog proračunskog novca. Ministarstvo financija može tijekom izvršavanja državnog proračuna obavljati financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog trošenja proračunskog novca kod proračunskog korisnika državnog proračuna, ali i krajnjih korisnika. Time se uvode prethodne financijske kontrole što je apsolutna novost, ali i jako dobra novost u dosadašnjem sustavu financijskih kontrola koji se do sada prvenstveno temeljio na naknadnim kontrolama, a koje zapravo u svojoj naravi nemaju preventivni učinak nego se svode na čisto konstatiranje stanja. Dakle, ovim se Zakonom određuju pravila kojima se ograničava državna potrošnja, jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava, te jača sustav kontrola i nadzora zbog osiguranja fiskalne odgovornosti. Cilj je da se osigura i održi fiskalna odgovornost, transparentnost, te srednjoročna i dugoročna održivost javnih financija, te da se odgovornije i učinkovitije upravlja proračunskim novcem, odnosno novcem svih građana i zato ću podržati donošenje ovoga Zakona. Hvala. Hvala lijepo kolegice. Kolega Goran Beus Richembergh sljedeći se prijavio za raspravu. Izvolite kolega. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ja bih krenuo od toga da je moj kolega Zlatko Koračević obratio se Vladi vrlo biranim riječima kad im je rekao da je ovo zapravo jedan licemjerni marketinški trik. To je vrlo fino rečeno. Čak bih rekao da ih perušinom gladi, a da su zaslužili puno gori tretman, odnosno da je ovo jedan od prijedloga zakona na kojima se vidi apsolutno najviša razina bezobrazluka Vlade od kad HDZ vodi od 2004. ovu državu. Reći ću i zašto. Kažete da se zakon zapravo donosi zbog financijske nediscipline lokalne samouprave. Ma nemojte! Prvi glas. A gdje ste bili kad je Ivan Šuker meni ostavljao 14 milijuna kuna gubitka? Gdje ste tada bili? Koliko su ukupni proračuni svih jedinica lokalne i područne samouprave. Je li slučajno sustav jedinica lokalne i područne samouprave već dvije godine za redom stvorio proračunski deficit na razini dvije milijarde eura godišnje. Jesmo mi otišli na inkanat zbog toga što je riječki gradonačelnik šizio ili zato što smo imali proračun koji u startu obećava 15 milijardi kuna deficita u sljedećoj godini. A s kim se vi to zapravo zezate? Danas ste donijeli zakon kojega je Vlada jučer definirala po hitnom postupku. Raspravljamo ga nas 20 holandeza. Jedno od najvažnijih pitanja u ovoj državi koje bi trebalo odgovoriti na izazov problema ogromnog proračunskog deficita i velike nelikvidnosti mi raspravljamo u 19 sati i 10 minuta navečer nas 20 holandeza od kojih kad bi se sve zbrojilo i oduzelo ne znam da li možemo reći da imamo među nama dva stručnjaka koji mogu svjedočiti o ovome tako meritorno kako bi trebalo razglobiti i rastaviti ovaj Zakon kojega ste nam donijeli. I to radite na kraju mandata. Ma nemojte! Vi biste obvezali vladu koja dolazi sljedeće godine da u sljedeće tri godine radi ovako kao što ste vi napisali. A šta se vi radili sedam godina gospodo iz Vlade? Sedam proračuna ste rastrajbali da se niste ni ošervali za onim papirima koje ste nam donosili ovdje nazivajući ih državnim proračunom. I sad imate stida i srama vladu koja dolazi ne na praznu kacu, ne na praznu kopanju, nego na razbijenu kopanju reći joj da ne smije ni lijevo ni desno ni za milimetar jer ministri moraju dati mandat na raspolaganje, a čelnici državne uprave moraju vam pisati izjave. Vi ćete nadležno ministarstvo odlučivati o njihovoj sudbini, pa ćete proračun za sljedeću godinu umanjivati za razliku koja je nastala njihovom nedisciplinom. A ja vas pitam tko je kriv za to što se ove godine u državi trese svaki lokalni proračun zbog vaše ludosti jer ste im vi pisali lani u 11. mjesecu da planiraju rast rast gospodarstva 0,5%. Vi ste zapravo ti koji ste im dali inpute zbog kojih su napravili nerealne proračune. Šta ćemo s tim? Hoćete li vi dati gospodo iz Vlade i Ministarstva financija ostavke zbog toga jer ste obmanjivali cijelu javnost kad je cijela država, cijela stručna javnost govorila ne radite to, idemo dolje, idemo 2 posto u minus. Vi ste govorili ne idemo jedan i pol naprijed. I što ćemo sad? Tko je kriv za fiskalnu neodgovornost na razini lokalne samouprave? Od kud ta hrabrost? Od kud taj bezobrazluk da pod kraj mandata dođete s pričom koja treba stupiti na snagu i primjenjivat će se od momenta kad se počne raditi proračun za 2012. godinu. Ma kome vi vezujete ruke i s kojim pravom. Ta vrsta bezobrazluka nije viđena u ovome Saboru sedam godina. Umjesto da ste došli ovdje s idejom kako smanjiti deficit, kako smanjiti financijsku nedisciplinu na način da se krene ovoga časa jer tek sutra izglasavamo proračun koji je ogledalo najveće financijske nediscipline. Vi nama dolazite s pričom o tome kako hoćete izliti beton na bolesnika prije nego što doktor dođe sljedeće godine da nešto pokuša napraviti. To je stvarno više nego licemjerno što bi rekao kolega Koračević. Nevjerojatno. pol sati navečer, vi hoćete da mi stanemo iza toga jer se bojite reakcija javnosti. Pa što će reći ljudi u gradovima iz kojih dolazimo? Pa tko je njih doveo u tu poziciju da su ni ludi ni pametni jer ne znaju kako će krpati lokalni proračun, jer ste im obećali brda i doline, jer ste rebalansom srezali koliko transfera lokalnoj samoupravi. U konačnici zato jer ste rastrajbali milijune i milijune javnih para preko FIMI medije na razno razne cirkuse i svoje potrebe. Pa svi ti milijuni bili bi dostatni da zakrpaju sve osim Zagreba. Zagreb je posebna priča i tu se slažem. Ali gdje ste bili prije dvije godine kad smo o tome govorili. Zašto se tada nije stalo na rep. Pa zar nismo donosili izmjene i dopune Zakona o proračunu kojim se trebalo stati na kraj financijskoj nedisciplini u samome gradu Zagrebu. Pa što smo čuli? Šta ste napravili zadnje dvije godine da biste spriječili ovo što se sada događa u Zagrebu? Ništa jer ste u dosluhu, jer ste u paktu, jer vam odgovara. To je argumentacija s kojom vi zapravo podupirete ovaj prijedlog. Ma da je klub HNS-a i HSU-a stotinu puta za ovaj zakon ja ne bih glasovao za njega. Hvala lijepo. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Pa evo uvaženi potpredsjedniče, ja se nadam da je kolega stvarno netočno naveo da nova Vlada koja će onda biti sutra formirana negdje u Istri, da dolazi na kopanju, jer zna se tko dolazi na kopanju i radi kopanje. To rade obično oni, živa bića ali instinktom a ne razumom. Hvala. Evo bude kolega pojasnil kolegicama šta je to kopanjem. Kajkavci znaju i ovi Turopoljci. I

Ovo je jedan dosta dobar prijedlog zakona, odnosno bio bi dosta dobar prijedlog zakona da je ovo prvo čitanje, jer bi u tom slučaju čak imali vjeru u nekakve dobre namjere za fiskalnu odgovornost koju u zadnje vrijeme barem deklarativno promovira Vlada Republike Hrvatske u ovome sastavu. Međutim ovo nije prijedlog zakona, ovo je prijedlog zakona po hitnom postupku kojega smo dobili danas, odbori su ga raspravili popodne, Sabor ga evo raspravlja u noćnom programu, i naravno vrlo je jasno i uopće ne treba komplicirati ovo je jedan marketinški prijedlog zakona. E sada otkada FIMA media ne radi marketing za Vladu i državne institucije onda malo i kiksaju u marketinškoj pripremi zakona, a čini mi se da otkad gospodin Maček ne radi više na PR-u da također ima određenih kiksova, prema tome ovo je jedan od lošijih uradaka ove Vlade što se tiče

samo zato šta, zbog toga što je ovo loš zakon on će vrlo brzo biti izmijenjen, ako ne ukinut, a vjerujem da će biti izmijenjen, a bit će izmijenjen u tako brzom vremenu da niti jedna od stavki iz ovog zakona neće moći ostati ništa više od deklaracije. Ali šta se ustvari događa? Dakle člankom 11. stavak 1. propisano je da u slučajevima kada se utvrde čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog državnog proračuna prekrši odredbe ovog zakona, stavit će mandat za obavljanje dužnosti na raspolaganje predsjedniku, odnosno predsjednici Vlade, tijelu koje ga je imenovalo, itd. Kako će to funkcionirati u praksi? Najprije u obrazloženju ovoga zakona govori se da se uvodi politička odgovornost. To je dobro. Do sada doista nije bilo političke odgovornosti, to smo vidjeli na nekoliko primjera ministara, aktualnih ministara hrvatske Vlade, ali ovdje u članku 11. nedostaje jedan stavak koji bi možda čak amandmanski se trebao dodati, a glasi ovako ako je čelnik proračunskog korisnika ministar koji je u svojoj izbornoj jedinici dobio više od 7 mandata, njega premijerka neće smijeniti. Ako je ministar u izbornoj jedinici iz koje dolazi manje od 7 mandata onda će ga možda smijeniti. Ako je bio blizak bivšem premijeru moglo bi ga se i zatvoriti. Tako bi trebalo pisati u ovome zakonu, jer to su stvari ono šta smo imali priliku gledati posljednjih nekoliko godina, bez obzira o kakvoj se vrsti prekršaja ili barem nepridržavanja zakonskih odredbi radilo. Ono šta je posebno zanimljivo to je pitanje lokalnih proračuna. Dakle najprije najprije što se tiče dakle državnog proračuna Zakonom o izvršavanju državnog proračuna kojega ćemo sutra dobiti, a koji je nepotreban kad imamo ovaj zakon skoro, dakle njime ćemo omogućiti Vladi da preraspodjeljuje nekakve stavke tako da oni čelnici proračunskih korisnika budu već tada abolirani od pogreške jer se te pogreške ispraviti prije nego šta se utvrdi da su pogriješili, a ukoliko se to ne dogodi onda se u nekakvom postupku može promijeniti proračun, jer Vlada koja je dolazi iz parlamentarne većine, uvijek može njegova parlamentarna većina promijeniti proračun, a čelnicima lokalne samouprave najprije ne moraju imati većinu u vijeću, pa onda vijeće može i namjerno donijeti proračun kojega ovi neće moći izvršiti, onda ili će namjerno biti, ili će donijeti takav da bude, da neke stavke jednostavno budu neodržive, pa će onda zbog toga još isprovocirati referendum na način da se da se zbog ove odredbe isprovocira referendum za izbor, novi izbor gradonačelnika. A onda pitanje, jer tu je nejasno koje će se odredbe primjenjivati, hoće morati biti 51% izlazak zato da bi se gradonačelnik smijenio ili ne. …/Upadica se Ovoga iz Rijeke nećete smijeniti sljedećih 40 godina, ne morate se uopće brinuti oko toga. Barem koliko, u to sam se spreman okladiti. Prema tome da ne duljimo i ne kompliciramo jer je situacija vrlo jasna, mi ovaj zakon donosimo zato da bi vladajući imali šta govoriti sljedeću godinu o tome da su oni nešto napravili, od ovog zakona neće biti nikakve koristi, neće doduše biti niti velike štete, i prema tome još jedan marketinški potez, a mislim da vam ti marketinški potezi kod naroda više ne prolaze. Živi bili pa vidjeli. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Evo ovime smo iscrpili sve prijave za raspravu i ja zaključujem raspravu. Glasovat ćemo i o ovom zakonu i o drugima kada se steknu uvjeti. A živi bili sutra do 10, glasovanje u 10.